Ovo je sledeća sednica.Prva tačka dnevnog reda – Izveštaj o radu za 2020. godinu, koji je podnela Agencija za sprečavanje korupcije, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 15. decembra 2021. godine.Stavljam na glasanje Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za sprečavanje korupcije za 2020. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, 15. decembra 2021. godine.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

tačka dnevnog reda – stavljam na glasanje Predlog zaključka povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2020. godinu, koji je podneo Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova 22. decembra 2021. godine.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje:

stavljam na glasanje Predlog zaključka povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2020. godinu, koji je podneo Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova 22. decembra 2021. godine.Molim narodne poslanike da

stavljam na glasanje Predlog zaključka povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2020. godinu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu 23. decembra 2021. godine.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

stavljam na glasanje Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2020. godinu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu 23. decembra 2021. godineMolim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje:

ukazivanja narodnih poslanika na povrede Poslovnika Narodne skupštine, podsećam vas na odredbu člana 103. stav 6. Poslovnika, prema kojoj ako i posle objašnjenja predsednika Narodne skupštine, odnosno predsedavajućeg, narodni poslanik smatra da je povreda učinjena, može zahtevati, bez prava na obrazlaganje, da se Narodna skupština, bez pretresa, o tome izjasni u danu za glasanje.Saglasno navedenim odredbama Poslovnika, prelazimo na odlučivanje.Narodni poslanik Sandra Božić, na sednici 29. decembra 2021. godine, u 13 časova i 47 minuta, ukazala je na povredu člana 132. Poslovnika Narodne skupštine.Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje:

i gospodo narodni poslanici, pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima,

pošto je danas kraj redovnog zasedanja, ovim završavamo Drugo redovno zasedanje u ovoj godini. Pozivam vas da saslušamo himnu Republike

Hvala